točku - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, drugo čitanje P.Z.E. br. 670 Predlagatelj je Vlada, drugo čitanje. Odbori za zakonodavstvo, informiranje, informatizaciju i medije, Ustav, ljudska prava i prava nacionalnih manjina i europske integracije su proveli raspravu. Državni tajnik Ministarstva kulture Jadran Antolović će dodatno obrazložiti prijedlog. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima ima za cilj potpuno usklađenje ovog dijela zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije i to u pogledu nadležnosti Republike Hrvatske i djelovanja nakladnika televizijskih programa u Republici Hrvatskoj, zaštite maloljetnika, oglašavanje i teletrgovine, obveznog većinskog udjela europskih audiovizuelnih djela i uređenja …/Govornik se ne razumije./… jačanja Vijeća za elektroničke medije pri dodavanjima i osnivanjima agencije koja će omogućiti kvalitetnije osiguravanje monitoringa nad provedbom zakona. Ujedno bi želio istaći da prihvaćamo amandmane, sve amandmane Odbora za zakonodavstvo, s obzirom da su svi amandmani usmjereni na jasni izričaj zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Ne. Otvaram raspravu. Poštovana zastupnica Mirjana Didović. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite! **Sobol, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Ja ću samo se u svojoj raspravi osvrnuti na neke amandmane koje je u ovom drugom čitanju sada dao i klub SDP-a ali ga je u drugom sada čitanju ponovio Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. A iz obrazloženja konačnog prijedloga zakona vidite se da vi te amandmane kod prvog čitanja odnosno niste ih uvažili kad ste predlagali ovaj konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona. Najprije ovaj dio koji se odnosi, amandman je ustvari stigao iz Ureda za ravnopravnost spolova odnosno od Povjerenstva za praćenje i procjenu provedbe politike ravnopravnosti spolova u medijima i odnosi se na proizvodnju, ustvari odnosno financiranje programa koji bi se između ostalog, koji bi između ostalog bili zbog poticanja razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova odnosi se na članak 23. gdje se predlaže dakle da se u članku 57. stavku 1. iza podstavka 6. doda taj novi podstavak, dakle kojim bi se ustvari omogućilo da se sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija između ostalog dakle i potiče proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja koji bi poticali razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova. Gospodine državni tajniče, kada ste u svom obrazloženju zašto prilikom izrade konačnog prijedloga niste prihvatili ovaj prijedlog amandmana rekli ste dakle da piše doslovce ovako: "Prema preporuci Vijeća Europe u odnosu na postizanje raznovrsnosti sadržaja nije navedena ravnopravnost spolova u smislu da bi se namjenski proizvodili i prijavljivali sadržaji koji se odnose na ovu ravnopravnost.", odnosno da se ovo načelo dostojanstvo i jednaka vrijednost svakog ljudskog bića odnosi samo na to da ne bi bilo povrijeđeno u bilo kojem televizijskom programu a ne u smislu posebne proizvodnje i emitiranja sadržaja. Ovakvo obrazloženje neprihvaćanja ovakvog amandmana ustvari ukazuje na jedno potpuno nerazumijevanje ustavne odredbe o ravnopravnosti spolova i potpunog ignoriranja postojećeg zakonodavstva u Hrvatskoj, prvenstveno Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o medijima i nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova. prošle godine u rujnu mjesecu Hrvatski sabor je donio novu nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova koja je ovdje usvojena, ishvaljena a tamo je u toj nacionalnoj politici u ocjeni stanja kad govorimo o medijima stoji doslovce ovako: "Mediji u Hrvatskoj nemaju rodno osjetljivu politiku, portretiranje žena je seksističko, ne postoji svijest o rodnoj demokraciji, potvrđuje se neravnopravnost spolova kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom načinu prikazivanja žena i muškaraca. Stereotipi o spolnim ulogama još i danas široko prihvaćeni u hrvatskoj kulturi i svakodnevnom životu a posredovanim putem obrazovanja i medija čine jake prepreke postizanju stvarne ravnopravnosti među ženama u muškarcima." Ovo je doslovno citat iz Hrvatske nacionalne politike o promicanju ravnopravnosti spolova. A članak 16. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova kaže da će mediji kroz programske koncepte promicati razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca a Zakon o medijima članak 8. stavak 2. kaže da će se poticati proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja koji se odnose na promicanje svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca. U skladu sa time u toj nacionalnoj politici dakle da bi se prevladalo stanje kakvo je danas između ostalog govori se i o uvođenju rodno osjetljive politike u medije, pa između ostalog navodi posebnu mjeru: "izdvajat će se sredstva za produkciju i ili koprodukciju rodno senzibiliziranih medijskih sadržaja te će se osigurati medijski prostor za emitiranje rodno senzibiliziranih sadržaja nastalih u nezavisnoj produkciji". Način na koji ste vi ovdje obrazložili da ne prihvaćate to, ponavljam, govori o jednom nerazumijevanju uopće što to ustavna odredba ravnopravnosti jest jer ja se ne mogu složiti na to da ćemo mi o ravnopravnosti spolova kad su u pitanju između ostalog i elektronički mediji se svoditi na to hoćemo li procjenjivati ili nećemo procjenjivati to da li u nekoj reklami se muškarca ili ženu pokazuje ili prikazuje u podređenom položaju. Pa nismo valjda politiku ravnopravnosti spolova kad su mediji u pitanju sveli na to. Jer, ponovno ću citirati članak 5. Zakona o ravnopravnosti spolova kaže kad govori o tome što to ravnopravnost spolova jest, kaže znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava kao jednaku korist od ostvarenih rezultata. pozivam da u skladu dakle i sa amandmanima koji su napisani evo i povodom konačnog prijedloga zakona, da se uvaže ti amandmani i da se kroz ovaj dakle fond koji proizlazi iz Zakona o elektroničkim medijima potiče i financiranje i proizvodnja programa koji će na poseban način podizati svijest o ravnopravnosti spolova u hrvatskom društvu. I drugo što bih htjela još posebno reći a na taj način ustvari i poduprijeti i prijedlog amandmana i primjedbe koje je uputilo Pravobraniteljstvo za djecu odnosno pravobraniteljica za za djecu i kad je bilo u pitanju prvo čitanje, evo sad i u drugom čitanju jedan dio nešto od toga je prihvaćeno. Međutim, ja se želim, klub je uputio prijedlog ovih amandmana u proceduru, ja vjerujem da ćete ih razmotriti ali posebno bih željela upozoriti na nešto i pozvati ustvari i kolegice i kolege iz vladajuće da prihvate taj prijedlog amandmana ili pozivam Vladu da vidi da li može i sama formulirati amandman u tom smislu. podsjećam sve nas pritom na raspravu koju smo ovdje vodili povodom Izvješća pravobraniteljice za djecu za prošlu godinu gdje se u jednom dijelu govorilo i o neprimjerenosti sadržaja koji se prikazuju kroz naše medije, pa prema tome i kroz elektroničke medije kada su u pitanju djeca. Tada sam i ja a čini mi se da je na neki način bilo odobravanje i ostalih kolegica i kolega pozvala na to da Vlada prihvati sugestije pravobraniteljice za djecu i da konačno definira što to između ostalog recimo jeste pornografija ili što je to bezrazložno nasilje. Naime, pravobraniteljica za djecu predlaže da se članak 2. stavka 1. dopuni objašnjenjem značenja pojmova pornografija i bezrazložno nasilje. nasilje. Naime, to je u biti vezano uz formulaciju iz članka 8. koju dopunjuje članak 15. Zakona o elektroničkim medijima. Međutim, mi smatramo i ja također da je potrebno i u članku 2. radi omogućavanja adekvatne provedbe zakona to posebno objasniti jer kad vi pokušate ukazati da je neki sadržaj koji se prikaže u nekom mediju pornografskog sadržaja onda će se taj medij braniti na način da u biti ni kod nas nije definirano što to što to pornografija jest. Predlažemo da kao što pravobraniteljica za djecu predlaže da se za eventualno objašnjenje značenja termina pornografija predloži ono što je Ustavni sud Hrvatske još usvojio u jednoj odluci od '98. godine donio i da se to može, to obrazloženje pornografije može onda staviti dakle u ovaj zakon. Također, isto tako podupiremo nastojanja pravobraniteljice da se prvenstveno djeca ali ne samo djeca nego i svi ostali zaštite od onog što zovemo bezrazložno, od programa u kojima se prikazuje bezrazložno nasilje. I ona tu predlaže da se to definira kao ono nasilje koje se prikazuje izvan nekog informativnog odnosno dokumentarnog programa što ima svojih razloga. Molim dakle državnog tajnika da još jednom razmotre prijedloge amandmana koji su stigli od kluba SDP-a ali ukazujem i na amandmane Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te da ih ili kroz svoje eventualno amandmane ili prihvaćanjem ovih ugradi u konačan prijedlog ovog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja bih pošao od pitanja koja predlagatelj, odnosno koja predlagatelj zakona nije uvrstio, a na temelju mišljenja i primjedbi koje su date u raspravi do sada. Slažem se sa kolegicom Sobol da pitanja ravnopravnosti spolova svakako u ovoj i ne samo u ovaj zakon, nego i u sve zakone Republike Hrvatske …/Govornik se ne razumije./… Možda prema preporuci Vijeća Europe to nije regulirano i u tom pogledu se slažem da u odnosu na tu preporuku Vijeće Europe taj zakon i druge zakone ne bi trebalo usklađivati. Ali, nas ne prijeći, ja mislim čak da imamo i obavezu da to uskladimo sa vlastitim Ustavom. Ne može biti opravdanje neusklađivanje našeg zakona sa našim Ustavom jer neka preporuka Vijeća Europe neko pitanje nije riješeno. Mi smo u članku 3. Ustava izričito propisali da je i ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj su za tumačenje Ustava i iz tog razloga je sasvim jasno da se u ovom zakonu treba razraditi pitanje ravnopravnosti spolova u svim segmentima u kojima se oni pojavljuju u okviru kreiranja, izvođenja i prezentiranja programa, odnosno upravljanja i rukovođenja televizijskim projektima i televizijom. Drugo što bismo htjeli osobito i što želim naglasiti. Znate, kada se kaže da oglašavanje kladionica, kockarnica, automata za igre na sreću nije zabranjeno direktivom televizije bez granica i Europskom konvencijom, onda se stvarno postavlja pitanje ili primjerice nije regulirano preporukom Vijeća Europe šta se odnosi na osobito grube pojmove nasilja, oblike nasilja, šta predstavlja to itd. onda opet mogu imati donekle razumijevanja ako se tako usko to pitanje promatra. Ali ja moram podsjetiti na članak 62. Ustava Republike Hrvatske koji je vrlo izričit citiram: “Država štiti materinstvo, djecu i mladež, te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete koji promiču ostvarivanje prava na dostojan život. Teško bi bilo zamisliti da se između ostalog …/Govornik se ne razumije./… nasilje, reketarenje ili igre sa automatima na kocku i kockanje smatra izvorima prihoda koji su dostojni, potrebni za dostojni život i oblik rada za dostojni život koji bi trebao odgajati našu djecu i našu mladež. Ja mislim da takve primjedbe jednostavno ne može se zaobići osim članka 62. postoji i članak 16. Ustava. Postoji po njemu mogućnost da se čak i ograniče određena prava ili zakonom da se potpuno izuzmu ako se radi o onim slučajevima ja ću ovdje biti vrlo precizan čak i kada su u pitanju slobode i prava i onda se kaže: “Slobode i prava se mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitile slobode i prava drugih ljudi, te pravni poredak, javni moral i zdravlje.“ Ja ne znam tko interpretira javni moral u Hrvatskoj po kojem bi po nama po našem prosječnom, javnom moralu u Hrvatskoj bilo normalno da se pribavljaju sredstva za život na temelju kockanja u kockarnicama, u kladionicama, u automatima na sreću ili gdje se radi o tome da se prikazuju takvi sadržaji koji imaju posebno obuhvaćaju sve oblike nasilja jer eventualno neki od tih oblika nasilja nisu propisani zakonom, pa bi se primjenjivalo načelo …/Govornik se ne razumije./… sine lege, pa propišimo onda ovim zakonom da je to prekršaj. pa za Boga miloga ja moram reći ja rijetko gledam televiziju kao i većina od vas iz jednostavnog razloga jer nismo kod kuće. Ali mi imamo takve sadržaje u televizijskim programima koji često puta kad dođete u zapadno europske zemlje pojedini filmovi koji se kod nas prikazuju tamo su zabranjeni ili se mogu samo uz posebnu naknadu gledati osobe starije od 18 godina jer se radi o osobito brutalnim filmovima s izrazitim nasiljem …/Govornik se ne razumije./… na svoju mladež i svoju djecu. Ja mislim da u tom pogledu sasvim jasno ovakve stvari ne bi se smjele dogoditi i ne bi se smjele dopustiti i zbog toga što nešto nije obuhvaćeno nekom preporukom ne bi trebalo zbog toga zanemariti vlastiti Ustav. Drugo što bih htio reći. Znate, prema pravnim stečevinama preporuke nisu pravni akti Vijeća Europe i u tom pogledu možemo govoriti o instruktivnim oblicima mogućeg usklađivanja, ali daleko je važnije uskladiti to onda sa svojim zakonom i sa direktivama koje postoje u Vijeću Europe i zbog toga bi i to valjalo imati u vidu. Treće. Moram se iznenaditi da se zapravo na mala vrata izvršilo podržavljenje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. On bi postao sada sastavni dio agencije i što je najinteresantnije postao bi rezidualna većina. Nakon što se podmire svi poslovi i troškovi rada agencije onda ono što ostane ostalo bi praktički zapravo za podmirenje, razvoj i poticanje pluralizma i ravnopravnost elektroničkih medija. Mislim da to pitanje nije dobro iz razloga jer je vrlo precizno. Ako samo pogledate primjerice novi članak 25. tamo se kaže: “Neutrošena sredstva iz stavka 7. ovog članka po završnom računu postaju prihodi prihodi fonda“ a onda se kaže “sredstva za rad agencije uključuju sredstva za plaćanje ravnatelja agencije, članova vijeća, osiguranja itd. itd.“ i oni su zapravo …/Govornik se ne razumije./… Za čega smo mi osnovali fond? Za poticanje Za poticanje pluralizma i ravnopravnosti elektroničkih medija ako ćemo mi praktički tim sredstvima financirati samu agenciju. Agencija bi trebala biti organizacija, uprava sa javnim ovlastima koja mora imati druge izvore prihoda, ne ovo. Prema tome, mi moramo o tome sasvim ozbiljno progovoriti i ja mislim da ovaj zakon zapravo nije …/Govornik se ne razumije./… za usvajanje sa aspekta ciljeva i sadržaja koje zakon treba postići. Naravno, mi smo pokušali ponuditi kao klub neke od amandmana koje se odnose prije svega na zaštite dostojanstva djece i mladeži, zatim na pitanje ravnopravnosti spolova, pa ako hoćete i na pitanje uopće seksualnog ponašanja u javnim prostorima i na javnim medijima. Ali to sasvim sigurno nije dosta da poprave sve ove nedostatke koje zakon ima i zbog toga ja osobno neću moći podržati ovaj prijedlog zakona. Replika poštovana zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, kolega Arlović slažući se dakle u onom što ste vi dodatno još podcrtali vezano oko problematike ravnopravnosti spolova još jedanput želim ukazati na to da nije pitanje što piše u direktivi, preporuci Vijeća Europe, odnosno u Europskoj konvenciji o međugraničnoj televiziji. Jer i u toj Europskoj konvenciji o međugraničnoj televiziji u svojoj preambuli načelo ravnopravnosti žena i muškaraca navodi se kao jedno od temeljnih načela te konvencije, ali ne samo u tom smislu da se to načelo ne bi povrijedilo u bilo kojem televizijskom programu. Još jedanput ponavljam čini mi se da je tu problem tumačenja, tumačenja te odredbe pa onda i s te strane i nepoštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o medijima i nacionalne politike. A htjela bih u replici vezano oko problematike oglašavanja kladionica, kockarnica, automata za sreću i tako dalje gdje se također navodi da to nije zabranjeno direktivom o televiziji bez granica i konvencijom podupirem također amandmane dakle koje smo dali u ime kluba ali želim upozoriti na nešto što se desilo nedavno pa onda reći da možda i ne čudi ovakav stav ovog Ministarstva kada ako niste znali ali postoji nešto, zove Agencija za obrazovanje odraslih u okviru Ministarstva znanosti. Mi smo donijeli Zakon o visokom obrazovanju pa bih molila da uputim u stvari sve mada sam ja o tome i upozorila ministra u letku kojim se propagira cjeloživotno učenje i obrazovanje. I agencija poziva dakle građane na cjeloživotno obrazovanje. Između ostalog ono zašto treba učiti cijeli život, između ostalog stoji da biste bolje odigrali igre odnosno u kladionicama. Doslovce se spominju kladionice i rezultat koji ćete postići. To vam piše u letku Agencije za obrazovanje odraslih. Ja sam kao predsjednica Odbora uputila pismo ministru. Ja vjerujem da je on odreagirao mada nemam povratne informacije da li je taj letak povučen? Odgovor na repliku potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Tu više odgovaram na ovu repliku iz razloga da zapravo iznesemo dodatne argumente u vezi sa time kako bi trebali poštivati svoj Ustav. Znate govoriti o slobodi je apstraktno kao i pravima ako ne osiguramo granice i uvjete da jednako možemo ostvariti i slobodu i prava svih. A baš to naš Ustav u članku 14. od 1990. naovamo stalno bez obzira na sve izmjene i dopune nikad se ta odredba nije mijenjala, je zajamčen. Ustav, opet ću citirati: "Svako u Republici Hrvatskoj ima pravo i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku" i tako dalje i tako dalje. I svi su pred zakonom jednaki. A onda Ustav isto tako kaže u članku 26.: "Svi su državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koje imaju javne ovlasti". Televizija i agencija imaju javne ovlasti. Prema tome poštovane kolege i kolegice, uopće se ne smijete pozivati na onu preporuku. To što u preporuci Vijeća Europe i u nekim njenim … /Govornik je nedostatno razrađena ravnopravnost spolova. Nije nikakva isprika da se ne razrade da je ravnopravnost u skladu sa našim Ustavom i našim propisima i u skladu sa evo Konvencijom o ekonomskim i ljudskim pravima i slobodama Zbog toga ja mislim da to pitanje treba sasvim, sasvim drugačije i vrlo ozbiljnije razraditi i urediti. To je veoma važno pitanje kao što je isto tako veoma važno pitanje javnog morala. Nedopustivo je nešto što je svakome znano da je nemoralni oblik pribavljanja prihoda. Dakle nije zakonom zabranjen ali je nemoralan, podvesti pod to da se javno na primjerice javnoj televiziji reklamira ili danas, sutra nakon izmjene ovakvog zakona da počnemo reklamirati kako je dobro umjesto da radite da zapravo i radom stječete svoje prihode, se trebate kockati, da trebate ići u kockarnice i osigurati igrama na automate zapravo pribavljanje takvih prihoda. Jer eto preporuka Vijeća Europe to ne zabranjuje. Pa vi onda … /Govornik se ne razumije./ … televiziji nećemo taj dio. Naknada za takve reklame na elektroničkim medijima je vrlo visoka. I naravno s aspekta interesa i zarade tih elektroničkih medija itekako će se puno vrtiti. Prema tome ja mislim da to treba svakako razraditi a najmanje što se može to je da se usvoje amandmani SDP-a.

Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Prije nego što počne odbrojavanje moram reći da nismo održali danas sjednicu Odbora i da nismo mogli analizirati čitav niz konkretnih primjedbi koje se tiču poboljšanja teksta od nomotehničkih do sadržajnih elemenata proturječnosti u samome zakonu i tako dalje. Tako da ne znam kakav ima status ova naša rasprava obzirom da ovaj Odbor za informiranje nije imao sjednicu vezano na ovu temu. No vjerojatno ćete vi riješiti pitanje statusa pa ja se neću vraćati na ono što bi trebalo biti popravci ili barem potrebe za razrjašnjenjima nekih elemenata zakona pa ću se samo sumarno osloniti na neke, na neke, sutra je sazvana ali mislim da je to kasno. Jer ova rasprava bi vjerojatno drugačije izgledala da su uvažene kolege iz Ministarstva mogle dobiti kritiku nekih pojedinačnih elemenata ovoga zakona neusaglašenosti i tako dalje. Vjerojatno bi imali i odgovore i vjerojatno bi onda imalo to i razloga da se neki amandmani daju. Ovako ćemo samo reći s čim nismo zadovoljni? Pa dopustite da to s čim nismo zadovoljni postavimo u nekoliko elemenata odnosno u nekoliko "flash" situacija. Prvo, politički kontekst. Zakon je na neki način antidatiran. On se poziva na direktivu iz 1989. i izmjene iz 1997. u, a usvojena je nova, odnosno nije usvojena nova direktiva iako je poznati tekst. Naprosto, kako da kažem teško je objasniti razloge donošenja ovoga zakona u ovome trenutku koji se usklađuje sa nečim na što će trebati vjerojatno i kasnije još neka dodatna … /Govornik se ne razumije./ … ili barem deklarativne izjave da se sa time slažemo. Postoji također jedna isto tako politički, u političkom kontekstu anomalija a to je da je tendencija da na sve većoj samostalnosti regulatornog tijela, a ovdje je na neki način tendencija na sve većem skupljanju regulatornog dijela bez da tako kažem autonomije ali zato sa naglašavanjem položaja ravnatelja agencije istodobno i kao predsjednika Vijeća. To je do te mjere anomalično da se čak spominje i to, nije također usaglašeno da je, da Saboru daju izvještaj na neki način dvije osobe. Jedanput ravnatelj Agencije a drugi puta ta ista osoba kao predsjednik Vijeća. To bi se dalo popraviti ali pokazuje se da zapravo zakon nije usuglašen i da zapravo nije dovoljno mogao biti promišljen a pogotovo zapravo ogroman problem proistječe iz toga što se mijenja, mijenjaju se ključne stvari. Mijenja se pravni položaj agencije. Mijenja se statut, mijenja se pravna osobnost. Stvara se zapravo situacija u kojoj će se nakon šta bi se ovaj zakon usvojio morati ponovo svi njegovi akti i sve ono što se tiče iznova ići na Sabor. Dakle imamo jednu deregulaciju bez stvarne potrebe. I istodobno se ništa substancijalno ne mijenja u odnosu na prethodni zakon. Nije jasno čemu je to potrebno i budući da ne možemo otkriti razloge za ovaj zakon sada, vrlo je teško podržati taj zakon. I dalje su ostale, a to smo i u prvom čitanju upozoravali neke vrlo važne terminološke nejasnoće. Pozivanje na nepostojeće termine koji izaziva pravnu nesigurnost, što je to multiplex, što je to mrežni operator digitalnog radija ili televizijskog programa, što je multiplex operator, što je to koregulacija i samoreguliacija. Ovo su termini koji bi trebali biti objašnjeni zbog toga, a pogotovo u kontekstu javljanja i interneta i mogućih velikih ovlasti određenih osoba koje bi se moglo pojaviti u ovim funkcijama, a da istodobno se neznaju u kojem smislu oni trebaju i koje su njihove ingerencije. Drugo, ovo sve govorim u kontekstu nove regulative koja nije ovdje mogla biti uvažena. Ima čitav niz novih termina koji dakako imaju hrvatske ekvivalente ali na koje bi trebalo odgovoriti. Što je to "prodakt plejsment", plasman proizvoda. To je užasno važno obzirom na anomaliju da na jednom mjestu imamo regulirano da je vrlo teško dobiti koncesiju na TV-trgovini a na drugom mjestu na neki način se gotovo isključuje TV-trgovina ili se kaže da u TV-trgovini ne smije biti ovoga ili onoga. Uopće se ne zna koji su odnosi između svih tih elemenata. Zakon je izuzetno neusklađen. Mislim da je ključno što za njim nema zapravo stvarne potrebe i s tim ću i završiti cijelu priču. Mi imamo prilično razvijeno medijsko zakonodavstvo koje se razvijalo u zadnjih godina ne samo za mandata prethodne Vlade nego i za mandata ove Vlade. Donseni su zakoni koji svaki pojedinačno vjerojatno predstavljaju vrlo kvalitetne zakone u kontekstu europskih zakona. Međutim između svih njih ono šta je najveći problem a to je da vlada određena nekonzistencija. Ja mislim ako bi nešto trebalo učiniti sada ili idući puta to je prvenstveno ove sve zakone međusobno uskladiti da međusobno ne interferiraju i da budu u skladu sa ukupnim da tako kažem smislom zakonodavstva i sa smislom našeg zakonodavstva i sa smislom usklađivanja. Važnije bi bilo uskladiti ove zakone nego donositi nove. Međutim to je dakako politička odluka. Vi ste se za sada odlučili da idete na izmjenu i dopunu zakona ovakvoga kako jest, on je izuzetno proturječan, ima izuzetno velike slabosti i glavna naša primjedba je da je nepotreban, da je nepotreban u odnosu na ono što je stvarno potrebno. Dakako podržavajući ono što su ranije govorili zastupnici SDP-a, moram reći da ne možemo podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Jadran Antolović. Izvolite. prvo želim se zahvaliti na raspravi. Uložene amandmane ćemo razmotriti. Jedino mi je žao što oni koji su razgovarali o ravnopravnosti spolova nisu uočili da u članku 12. Zakona o elektroničkim medijima obveza je svakog nakladnika elektroničkih medija da u svojim programskim sadržajima se bori za ravnopravnost žene i muškaraca. Dakle to mu je obveza i slijedom toga je neobično da ga potičemo financijski da tu svoju obvezu izvršava. Također moram reći da direktiva o kojoj je govorio zastupnik Vujić o audio-vizualnim uslugama bit će tek donesena pretpostavljamo u 9. mjesecu i tada ćemo biti ponovo pred usklađenjem našeg medijskog zakonodavstva kao što ovo sada predstavlja usklađenje sa aquis communautaireom i slijedom toga sve vaše primjedbe koje idu u cilju da ovaj tekst usaglasimo sa pravnom stečevinom ćemo prihvatiti vrlo rado jer je ova potreba dopune zaista dobrog našeg medijskog zakonodavstva da je ono dobro potvrdilo je i to da smo upravo neki dan otvorili pregovore u tom području sa konstatacijom da je ono gotovo u potpunosti usklađeno sa pravnom stečevinom uz neke dopune koje upravo u ovom prijedlogu pokušavamo učiniti. Hvala Hvala. Zaključujem raspravu.